kratko. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, ovaj zakon zakona, hitni postupak, P.Z. broj 388 Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se donese po hitnom postupku.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 trebati glasovati o ovim zakonima i o ostalim, tako da se ne razilazimo. Izvolite gospodine Palarić. **Palarić, Antun** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Vlada Republike Hrvatske pod predsjedanjem dr. Ive Sanadera je već od samog početka odlučila osnovati posebno tijelo koje će se baviti razvojem državne uprave, razvojem lokalne samouprave i političkim izbornim sustavom. Kao tijelo koje bi se tom problematikom bavilo, osnovano je Središnji državni ured za upravu, međutim u tijeku provedbe reformi, osobito reformi koje se tiču prilagodbe Hrvatske državne uprave europskim standardima i pripremama za članstvo u Europskoj uniji Središnji državi ured za upravu preuzimao je svakodnevno nove i nove poslove u pogledu službeničkog zakonodavstva, u pogledu etike, u pogledu ostvarivanja ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, u pogledu transparentnosti rada i u pogledu edukacije državnih i lokalnih službenika. Posao koji je preuzeo središnji državni ured zahtijevao je i zapošljavanje odgovarajućih stručnih kadrova, stoga je to postao preveliko organizaciono tijelo kojim bi mogao upravljati jedan državni tajnik i jedan zamjenik. A kako bi u budućnosti mogao provoditi horizontalne mjere nadzora nad drugim tijelima državne uprave, nad ministarstvima, kako bi mogao ravnopravnije surađivati sa odgovarajućim ministarstvima zemalja članica Europske unije i aktivnije sudjelovati u upravljanju fondovima Europske unije koji su namijenjeni razvoju državne uprave, a isto tako i kao rezultat preko poruke funkcionalne revizije koja je objektivno sagledala potrebe razvoja državne uprave i koja je predložila osnivanje Ministarstva uprave, ovim zakonom predlaže se da Središnji državni ured za upravu prestane postojati i da se osnuje Ministarstvo uprave sa jednakim djelokrugom uz dosadašnji djelokrug sa proširenim djelokrugom u pogledu jačeg nadzora nad drugim tijelima državne uprave i upravljanje fondovima koji su osigurani za razvoj državne službe. Svi službenici i namještenici Središnjeg državnog ureda za upravu bit će preuzeti u novo ministarstvo, a sredstva u državnom proračunu koja su osigurana za rad Središnjeg državnog ureda za upravu bit će dovoljna za rad novog ministarstva. Molimo da ovaj zakon donesete po hitnom postupku. Hvala lijepa. Izvolite. Ovdje nema ni jedne prijave. Unatoč prakse Hrvatske da svaka Vlada mijenja organizaciju državne uprave prema svojim potrebama, treba reći da je to u temeljima vrlo pogrešan pristup. Jedan od najvažnijih elemenata za građane je stabilnost organizacije državne uprave, a državna uprava se i osniva kako bi građani Republike Hrvatske mogli što lakše ostvariti svoje interese pred državom i sa državom. Dakle, načelno ovdje se zastupa da je na istom mandatu građana Vlada i ova i buduća, a mijenja se organizacija državne uprave. Dakle, tko god dođe bez obzira je li dobio mandat ili nije prilagođava državnu upravu sebi, a ne građanima. Tako je i sa ovim prijedlogom zakona. Zbog toga, da iskreno kažem zbog toga je neprihvatljivo bez dobre analize i nacionalnog konsenzusa koji bi vrijedio za većinu većinu budućih vlada, glasovati od slučaja do slučaja da se državna uprava prilagodi novom premijeru i novoj vladi, a ne građanima. Trebalo bi respektirati interese građana i ne mijenjati ustrojstvo i djelokrug organa državne uprave već graditi stabilnost. Zato je za ove zakone vrlo važno postići konsenzus kako ne bismo u svakoj promjeni mijenjali i državnu upravu. Toliko mogu reći da SDP ne prihvaća ovakvo ad hoc krojenje državne uprave. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin Igor Dragovan. Izvolite. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave, ovaj zakon i ovo što je danas pred nama u Saboru je samo jedno političko kadroviranje. Zbog javnosti istina je slijedeća. Dosadašnji državni tajnik se kandidirao za Ustavni sud, vjerojatno će biti tamo izabran. To će mu biti nagrada za sve ono što je odradio u poznatim slučajevima političkih trgovina u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave, a slijedeći čovjek koji se predlaže na to mjesto jednostavno želi biti ministar, pa onda Središnji ured za državnu upravu mora postati Ministarstvo uprave. Prema tome, to je prava istina ovog prijedloga. Hvala lijepo.